Понеже пропуснах да променим наименованието на Решението, всъщност Решението трябва да изглежда така (реплики от „БСП за България“): „Решение за възнагражденията на народните представители и други държавни органи“. И понеже не бях сигурен дали правилно съм изчел точка втора, да я прочета наново: „2. Точка първа съответно се прилага и за членовете на Министерския съвет, ръководителите на държавните и изпълнителните агенции.“ Дотук. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Господин Ципов се поправи, просто е допуснал грешка, не е бил сигурен в… Колеги, преминаваме към гласуване. Остава едно предложение, което е на господин Ципов, който изчете преди малко…

Не, редакционното предложение, което господин Ципов направи в добавката.

Колеги, вече сме в процедура на гласуване. По начина на водене – заповядайте, господин Карадайъ.

Госпожо Председател, идеята беше, че имаме приети правила. Дебатът се води по едно време, след половин час започва гласуването. Ако в момента ще гласуваме, би било редно да гласуваме направените предложения, по които е имало дебат, тоест преди половин час. Ако ще има нови предложения в момента по време на гласуването, това означава, че се отваря нов дебат,

Госпожо Председател, умолявам Ви да спазвате приетите правила, гласувани от парламента по Ваше предложение. Господин Карадайъ обясни, а аз ще повторя: „След приключване на дебатите 30 минути почивка и гласуване.“ Ние настояваме „членовете на политическите кабинети“, както както беше изчетено, подкрепено от всички парламентарни групи – „Обединени патриоти“, ВОЛЯ, ДПС, ние ще го подкрепим. Оттеглихме нашето предложение. Моля да пристъпим към гласуване с посочения кръг от лица, които ще дарят трудовите си възнаграждения за борбата с коронавируса. Така че недейте да променяте решението през 15 минути. В крайна сметка тук е една част от парламента, а другата част я няма. Какъв дебат отваряте в парламент, в който участват само БСП и ДПС? Благодаря Ви.

Въпросът е, че трябва да променим заглавието. (Силен

Госпожо Председател, колеги! Смятам, че придържайки се към правилата, които ние приехме, имаме две възможности – или преминаваме към нов дебат… ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Или правим гласуване на първоначалното предложение, което беше прието, така както беше направено от колегата Ципов, включвайки политическите кабинети. Защото няма нито един аргумент в движение като редакционна поправка да правите същностна промяна в предложенията. Благодаря.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, тук има една хипотеза, няма две хипотези. Дебатът е закрит. Намираме се в процедура по гласуване. В момента гласуваме това, което беше прочетено тук, което одобрихме тук от всички парламентарни групи. То беше изчетено от господин Ципов и е факт като редакция и като решение, разпространи се и между групите в почивката – което направихте и което прочете господин Ципов. Не може да се възобновява дебатът за трети, пети или десети път. Гласуваме това, което е предложено. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

А новото заглавие е: „Решение за възнагражденията на народните представители и други държавни органи“. (Реплики от

успокойте се! Успокойте се! Тъй като в момента сме в процедура на гласуване и няма да сменяме заглавието, махаме заглавието,

от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. За времето от 1 април 2020 г. до отмяна на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., от начислените възнаграждения по чл. 5 и 6 и по чл. 7, ал. 1 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника, се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, за данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, удръжки по чл. определени със закон, удръжки по чл. 13 от Финансовите правила и осигуряване по чл. 8 от Финансовите правила и на народните представители не се изплаща възнаграждение и останалата сума след направените удръжки и осигуровки се предоставя по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси за извършване на компенсирани промени между бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет и бюджета на Министерството на здравеопазването, като средствата се използват за дейности по превенцията и лечението на заразата с COVID-19. съответно се прилага и за членовете на Министерския съвет, ръководителите на държавните и изпълнителните агенции и членовете на политическите им кабинети.“

другото е оттеглено. Колеги, преминаваме към ЗИД на Закона за държавния бюджет. Колеги, моля за търпение! Първо гласуваме подкрепения от Комисията текст на вносителя за наименованието на Закона.

в ПГ – 4. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.

Моля, режим на гласуване.

ПГ – 4 за. Продължаваме с неподкрепеното предложение на народния представител Красимир Ципов. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към редакционната поправка, която е направена към редакцията

Общинските съвети могат да се освобождават от заплащане на отделни местни данъци и такси изцяло или частично за срока на извънредното положение на физически и юридически лица, преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките срещу пандемията“. Предложението на господин

Продължаваме с неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Моля, режим на гласуване.

Още едно неподкрепено предложение на Христиан Митев за нов § 6. Моля, режим на гласуване.

Аз тогава обявих пред всички, че няма да се гласува, тъй като това е предложение на Комисията, просто технически е изпуснато. Сега обаче ще го подложа на гласуване.

Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.“ Мисля, че разбрахте. Моля, режим на гласуване.

Заключителни разпоредби. Гласуваме наименованието на подразделението. Гласували

Това е редакцията, предложена от Комисията.

Добре,

Предложение от Христиан Митев, неподкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

§ 14, § 12, който става § 15; предложението на Комисията за създаване на § 16 с текст съгласно Доклада на Комисията и редакцията, предложена от Комисията за § 13, който става § 17. Моля, режим на гласуване.

Колеги, благодаря Ви, лека вечер и бъдете здрави!

ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението на Красимир Ципов за редакция в Решението за спиране на преизчисляване на основното месечно възнаграждение на народните представители.

параграфи 5 и 6; Заключителните разпоредби; параграфи 7 и 8, включително по вносител, като гласуваме и наименованието на подразделението.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

Първо подлагам на гласуване наименованието на Закона.

Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по Доклада на Комисията.

Общо: за 162, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Красимир Ципов. Гласували

за. Общо: за 118, против няма, въздържали се 43. Предложението за редакционна поправка е прието.

отиваме към новия § 7 с две редакционни поправки: едната господин Филип Попов я е оттеглил, остава редакционната поправка на Искрен Веселинов. Моля, режим на гласуване.

1 за, 2 против, 76 въздържали се,